til nefndar á milli umræðna. Við því var orðið og ég er þakklátur fyrir það í dag vegna þess að þá gafst færi á því að

sem er einfaldlega rangt. Ódæmigerð kyneinkenni verða til á Íslandi í einu til tveimur tilfellum, líkt og annars staðar þar sem menn hafa fundið út

eigi sér stað í einu tilfelli af 4.000 fæddum börnum. Og það vill svo til að á Íslandi fæðast u.þ.b. 4.000 börn á ári þannig að við erum að tala um að

þá eru slíkar aðgerðir gerðar á Íslandi á nokkurra ára fresti vegna þess að tilfellin eru svo fá. Það sem er hins vegar að þessu frumvarpi er að dregnir eru inn sköpunarágallar sem hafa ekkert með kyneinkenni, kynhneigð eða kynvitund að gera, ekki neitt.

Þetta eru útlitsgallar sem þarf að laga og ber að laga á fyrstu árum

voru afar varkárir og kurteisir í sínum umsögnum og því sem fram kom þegar þeir mættu til leiks fyrir nefndina,

Svo mikla trú höfðu menn á þessu frumvarpi. Það var það sem stóð upp úr. Þetta var það besta. Í fyrsta lagi er þetta frumvarp hér samið á félagslegum forsendum en ekki læknisfræðilegum. Ég segi aftur, herra forseti: Það er til vansa að þvæla inn í þetta frumvarp

máls, að það þarf að vinda ofan af þessu. Það þarf að vinda ofan af því að inni í þessu máli, inni í frumvarpinu séu atriði sem eru ekki ódæmigerð kyneinkenni.

eistu sem koma ekki niður? Hvers vegna skyldum við flækja líf þessara einstaklinga með því að vera með eitthvert undanþáguákvæði í lögum og gera fólk óvisst í í ætlan sinni um hvað gera þarf og gera má? Þetta er ekki gott. Þetta er satt að segja alveg arfaslæmt, herra forseti. Þess vegna Þess vegna verð ég að mótmæla því sem fram kom á nokkrum fundum nefndarinnar. Þar komu menn í löngum bunum og teiknuðu fiðrildi á vegginn;

sem hér eru nefnd sérfræðingar. Ég skal segja það heiðarlega, herra forseti, að ég hef ekki hugmynd um í hverju þetta fólk er sérfræðingar.

Ég segi aftur: Að setja þetta svona upp á félagsfræðilegum grundvelli í staðinn fyrir læknisfræðilegum er mér algjörlega hulið. Algjörlega hulið. Að Alþingi Íslendinga ætli að bjóða foreldrum og börnum sem fæðist fæðast með ágalla sem þarf að leiðrétta sem fyrst,

En eitt til tvö atvik á ári — að þurfa þá að þvæla einhverjum 50 sem eru með allt önnur einkenni, allt annars eðlis, sem þarf að lagfæra á allt öðrum forsendum,

ágallar eða heilsufarsleg vandamál koma upp, hver er þá okkar fyrsta hugsun? Jú, það er að gera fólki kleift að annaðhvort vinna á þessum heilsufarslega vanda, hjálpa fólki til að lifa með honum, gera fólki lífið auðveldara og einfaldara. En það er bara því miður ekki gert í þessu frumvarpi og það hryggir mig.

þeim einkennum sé ekki gert neitt fyrr en barn er orðið stálpað, 15 ára gamalt — að vísu eru börn upp í 18 ára á Íslandi — og til þess að unnið sé með það vandamál vandamál þarf að virkja tvær nefndir sérfræðinga og foreldrar eiga helst ekki að hafa neitt um málið að segja. Þess vegna, herra forseti, leggjum við Miðflokksmenn, eða Miðflokksfólk, fram eftirfarandi breytingartillögu.

aftur á þetta mál, hugleiði það, gaumgæfi það og spyrji sjálfa sig hvort það sé þess virði að þvæla

Við skulum við ekki gera það að reglu. Við skulum reyna að hafa það sem undantekningu að hér sé kastað til höndum. Virðulegi forseti. Mig langar að spyrja hv. þingmann hvort hann geri greinarmun á heilsufarsvandamálum annars vegar og félagslegum vandamálum hins vegar, eða hvort hann setji þetta allt saman í sama pakkann.

er að mínu mati í grundvallaratriðum annað vandamál en heilsufarslegt vandamál. Það er ekki heilsufarsvandamál að vera með einkenni sem manni strítt með. Stríðnin er vandamálið þar. Og þegar kemur að ódæmigerðum kyneinkennum sem geta valdið félagslegum vandamálum, lít ég á grunnvandann þar

Frumvarpið heimilar aðgerðir sem eru nauðsynlegar af heilsufarsástæðum. Það útilokar hins vegar aðgerðir sem eru einungis til þess að sinna einhverjum félagslegum væntingum eða félagslegri tilætlunarsemi, sem er bara allt annað atriði. Það er sú staðreynd að þetta er annað atriði sem frumvarpinu er ætlað að ná til.

að við Miðflokksfólk tökum þetta mál svo alvarlega sem raun ber vitni og leggjum á það áherslu að börn fái bót sinna ágalla eða meina sem allra fyrst. Jú, það er einmitt þess vegna,

lagfært það ástand og hann þarf að bera það með sér fram eftir árum, fyrir utan það að það er mjög erfitt að laga slíkt síðar — það er einmitt til þess að koma í veg fyrir stríðni, einelti,

Tilvitnun lýkur. Og svo er mjög ítarleg umfjöllun um þetta. Nú leiðist mér að taka fyrir mína persónulegu reynslu af lífinu hérna í þingsal vegna þess að mér finnast samtölin stundum verða svolítið leiðinleg þegar það er gert. En ég verð að gera það vegna þess að ég varð fyrir mjög miklu og alvarlegu einelti í æsku, mér var strítt mjög mikið og ég varð út undan. Ég þorði t.d.ekki að mæta í sund. Ég þorði t.d. ekki að mæta í íþróttir

það er sennilega ekkert sem hefur mótað viðhorf mitt til félagslegra þátta meira en þetta, þannig að ég veit nákvæmlega hvað ég tala um og þigg engar predikanir um það. Þegar mér er sagt að það eigi að breyta fólki, manneskjunni sjálfri, til að takast á við ofbeldið sem sú manneskja verður fyrir

Enn þakka ég hv. þingmanni fyrir þetta andsvar og fyrir að gefa okkur innsýn í þetta ástand af eigin reynslu og reynslan er ólygnust.

Við viljum að þessir ágallar séu lagaðir sem fyrst til að reyna að koma í veg fyrir einelti, til að koma í veg fyrir vanlíðan, til að koma í veg fyrir að með börnum hlaðist upp baggi sem þau bera með sér inn í lífið.

Hún herðir mig t.d. og okkur félagana í Miðflokknum alveg örugglega enn í því að reyna að fá þessu máli breytt, börnum þessa lands til heilla.

Herra forseti. Ég var framsögumaður meiri hluta á meirihlutaáliti allsherjar- og menntamálanefndar og gerði grein fyrir þessu máli við 2. umr. Málið gekk aftur til nefndar eftir 2. umr. Við fengum til okkar gesti og afgreiddum málið svo aftur út án nefndarálits, enda komu ekki fram upplýsingar á þeim fundum sem nefndin hélt, sem kalla á breytingar á málinu. Mér finnst hins vegar mikilvægt að fara yfir nokkra þætti, sér í lagi með tilliti til

kom skýrt fram að þetta frumvarp synjar börnum ekki um nauðsynlega heilbrigðisþjónustu.

Hjá landlækni kom fram að vel hefði tekist til með þá vinnu og að málið væri vel úr garði gert.

Þá fékk nefndin einnig á fund sinn lækna sem verið höfðu í þeim starfshópi sem skiluðu tillögum sem frumvarpið byggir á. Mig langar aðeins að fjalla um þann starfshóp því að látið hefur verið að því liggja að það hafi verið félagasamtök og áhugafólk sem komu að gerð þessa frumvarps.

þessum starfshópi voru lögfræðingur með sérþekkingu á réttindamálum barna, lögfræðingur með sérþekkingu á mannréttindum, barnaskurðlæknir, siðfræðingur, barnainnkirtlalæknir, sérfræðingur í klínískri barnasálfræði og kynjafræðingur, þannig að það að láta eins og að málið hafi ekki verið unnið af sérfræðingum er einfaldlega ekki rétt mér finnst mjög mikilvægt að það komi fram við umræðu málsins. Við í meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar teljum, líkt og við gerðum

Til þess hafa verið fengnir færir sérfræðingar á breiðu sviði. Ég ítreka að

aðgerðir á börnum, sem skiptir svo sannarlega máli. Ég mæli því með því hér eftir sem hingað til að þetta frumvarp verði samþykkt.

og of stuttri þvagrás? Telur hv. þingmaður að sú sérregla sé skynsamleg og ætti að vera í reglunum, eða telur

viðvarandi eða ekki. Hitt atriðið sem mig langaði að spyrja hv. þingmann um snýr að fæðingarkvilla drengja sem ekki er tilgreindur undir þessari sérreglu.

þarna gæti verið um að ræða dreng sem enginn vafi leikur á hvors kyns er. Herra forseti. Fyrst varðandi sérregluna þá mæli ég með því að frumvarpið sé samþykkt eins og það er. Það eru endurskoðunarákvæði í frumvarpinu. Ég er ekki læknisfræðilega menntuð og ég tel mig ekki vera þess umkomna að geta sagt til um hvaða aðgerðir

kom hins vegar fram að rannsóknum fleygir fram og þess vegna væri ástæða til að safna saman upplýsingum og skoða þetta, líka með tilliti til reynslunnar af lögunum.

hafi í stigvaxandi mæli eitthvað að segja um eigin líkama. Þarna held ég líka að sé búið vel um hluti í frumvarpinu með því að börn og foreldrar fái aðgang

Gagnrýni okkar í Miðflokknum beinist að því að verið sé að takmarka frelsi til að nýta nútímalæknavísindi til að aðstoða börn

Í umsögn Intersex Íslands segir, með leyfi forseta: „Nefndarstarf var mun minna en það hefði þurft að vera. Bæði tók nefndin seint til starfa og einnig er ljóst að Covid-19 setti mikið strik í starf nefndarinnar. Fundir voru töluvert færri á vordögum og mun minni tími var til umræðu en hefði þurft til. Sem dæmi þá var engin umræða um „micro-penis” fyrr en á lokafundi nefndarinnar þegar læknir innan nefndarinnar bar það mál upp.“

sem kirfilega er tekið fram að gera megi aðgerðir á börnum enda sé það talið heilsufari þeirra nauðsynlegt.

er eðlilegt að setja þetta inn en skoða það síðan aftur, með tilliti til þeirrar þekkingar sem verður komin eftir nokkur ár, að fara sérstaklega yfir þetta. Þannig að já, ég tel að að allt bendi til þess að frumvarpið sé vel úr garði gert og byggt á þeim allra bestu upplýsingum sem tiltækar eru á þessu sviði.

sumir deila skoðun sinni á því og það virkar þannig að hún sé til komin af umhyggju og áhyggjum af líðan barna. Það er í eðli sínu virðingarvert viðhorf. Aftur á móti erum við stundum ekki alveg sammála um hvernig leysa eigi vandamál, jafnvel þegar við erum sammála um að vandamál sé til staðar. Það getur lýst ákveðnum misskilningi á því hver beri ábyrgð á hverju þegar fólk leggur til lausnir sem ekki taka mið af því hvar ábyrgðin liggur. Vandamálið sem ég er að tala um er einelti, stríðni og aðrar tegundir af ofbeldi, ýmist líkamlegu eða andlegu.

sem eru líkleg til þess að verða tilefni stríðni, eineltis eða slæmrar framkomu annarra síðar á lífsleiðinni.

en hún varpar ábyrgðinni á rangan stað. Þegar fólk verður fyrir ofbeldi eða einelti — og einelti er reyndar ofbeldi að mínu mati — er það ekki sá eða sú eða hán sem verður fyrir ofbeldinu sem á að breytast. Það er fólkið sem beitir ofbeldinu sem á að breytast.

Það er að hluta til ástæðan fyrir því að mér finnst það oft leiðinlegt. En ég verð eiginlega að gera það í þessu tilfelli vegna þess að ég veit alveg hvað ég er að tala um þegar kemur að því að verða fyrir aðkasti, einelti og ofbeldi af hálfu annarra fyrir það að vera það sem ég er og sá sem ég er.

Væntingin var: Vertu eins og venjuleg manneskja. Það var það sem verið var að biðja mann um á þeim tíma. Af hverju lagar þú þig ekki?

Þess vegna, þótt mér leiðist að bera tilfinningar mínar á torg, særir það mig persónulega þegar fólk lætur eins og það sé á ábyrgð þeirra sem eru frábrugðnir öðrum að breyta sér að breyta sér frekar en þeirra sem beita ofbeldinu að breyta sér. Það er uppgjöf fyrir ofbeldinu. Það er réttlæting á ofbeldinu. Ég veit að það er ekki það sem hv. þingmenn meina frá hjartanu. Ég veit að það er ekki það sem þeir halda að þeir séu að segja.

og búa í samfélagi þar sem er að verða til skilningur á því að ábyrgðin liggur ekki hjá þeim sem er einhvers konar frávik við einhvers konar norm og verði að breyta sjálfum sér þannig að viðkomandi henti norminu. Normið sjálft er bara ekkert það mikilvægt. Það er ekki það mikilvægt að við séum öll eins. Það er bara ekkert mikilvægt. Það skiptir engu máli. Það er grundvallarmunur á því að eiga við vandamál að stríða vegna þess að maður fellur ekki í normið, passar ekki í kassann annars vegar og hins vegar því að eiga við heilsufarsleg vandamál að stríða. Þetta frumvarp er samið, og það sést við lestur þess, með tilliti til þeirrar staðreyndar að við getum fæðst með heilbrigðiskvilla.

að heyrast hér á hinu háa Alþingi um þá fáránlegu hugmynd að sérfræðingar sem helga líf sitt því að annast börn og sinna börnum

Manneskjan, einstaklingur af tegundinni homo sapiens, er bæði líkamlega og andlega

Skýrar línur eru ekki endilega það aðgengilegar. Þess vegna er mikilvægt að til staðar séu ferlar til að meta mál sérstaklega. Ég fæ ekki betur séð en að það sé gert í þessu frumvarpi.

Að því sögðu má vel vera að það þurfi að endurskoða eitthvað hér á einhverjum tímapunkti. Ég held að við komumst aldrei fram hjá því þegar kemur að heilbrigðismálum eða læknavísindum almennt. Við erum alltaf að læra eitthvað nýtt. Það koma alltaf upp einhver ný tilvik sem krefjast þess að við endurskoðum hug okkar. Þetta frumvarp er slík afleiðing vegna þess að það er fólk í samfélaginu sem varð fyrir inngripum sem það

að sérfræðingar sem hefðu menntað sig til og helgað líf sitt börnum, vandamálum þeirra og leiðréttingum á þeim vandamálum og hjálp í þeim vandamálum, við héldum að þeir sérfræðingar myndu vilja leggja stein í götu barna, eða eitthvað í þá áttina.

þessi sami sérfræðingahópur sem þarna kom að verki finnur sig í því að flækja mál annarra, samanber þeirra sem eiga við sköpulagsgalla að stríða.

sem var að reyna að hjálpa mér á sínum tíma. Þessu fólki gekk gott eitt til og allt fullorðna fólkið var í hjarta sínu með fórnarlambinu í liði. En það er bara svo mikilvægt þegar við erum að eiga við félagsleg vandamál að við skiljum skýrt hvar ábyrgðin liggur. Það er frekar dæmigert í mannlegu samfélagi að það sé óljóst fyrir

Það er reyndar kannski ekki af sama hlýhug og gagnvart barninu sem verður fyrir einelti, en undirstaða vandamálsins sem það veldur er sú sama, að ábyrgðin er sett á rangan stað. Ef þetta er ekki skýrt þá skil ég mjög vel að þetta mál verði mjög flókið. En það sem ég er að segja er að þetta á að vera skýrt. Við eigum að hafa það skýrt hvar við setjum ábyrgðina.

sagði í andsvari sínu, sem kristallast í því sem við höfum verið að halda fram í allri þessari umræðu, að frumvarpið sem við erum að ræða núna, væri af félagslegum toga en ekki læknisfræðilegum. Það er það sem við tölum um að flæki hlutina, þegar við erum annars vegar með þessi ódæmigerðu kyneinkenni,

að málflutningur okkar Miðflokksmanna í þessu máli hafi verið affluttur og við höfum verið sakaðir um alls kyns fordóma í garð hinna og þessara sem eru alls ekki til staðar

eða ábyrgðina á þeim aðra en líffræðileg einkenni einstaklingsins sem varð fyrir inngripinu. Kannski orða ég þetta fullflókið.

félagslegum prinsippum, að þetta tvennt fer saman í þessu frumvarpi. Ég sé ekki alveg hvernig hægt er að aðskilja þetta, ég sé ekki hvernig hægt er að fyrirbyggja

ástæðan fyrir því að ég get

Þegar fólk er látið sæta ábyrgð sem það ber ekki þá verður það eðlilega reitt og upplifir árás á sig. Það held ég að valdi

Við þekkjum það að einelti getur markað einstaklinginn til lífstíðar. Einelti er svo sannarlega birtingarmynd hins synduga eðlis mannsins.

Það geri það að verkum að sérfræðingar eigi í vandræðum með að átta sig á því hvernig best sé að sinna þessum einstaklingum. Ofan á það bætist síðan þrýstingur frá mannréttindasamtökum.

Frumvarpið gerir ráð fyrir því að slíkir sérfræðingar fari með slíkar spurningar og ég tel það vera skynsamlegu lausnina. Ég tel slíkt vera best geymt í þeim höndum ef það svarar einhverjum hluta af spurningu hv.

það sem er í gangi núna úti um allan heim, vona ég, en vissulega á Íslandi, er vitundarvakning um að kyn er ekki jafn svart og hvítt, það er ekki jafn hægri vinstri, það er ekki jafn mikið upp og niður, það er ekki jafn skýrt og við höfum átt að venjast út frá menningarlegum og hefðbundnum sjónarmiðum í þeim efnum. Mannkynið er flóknara en svo að við séum einfaldlega karlar eða einfaldlega konur. Í umhverfi þar sem það er einfaldlega gert ráð fyrir tveimur kynjum og einungis tveimur kynjum er ekkert skrýtið þó að fólk

þ.e. að áhættuna af skurðaðgerð sé ekki hægt að mæla af þeim sökum. En það sé heldur ekki hægt að mæla kosti þess að bíða með aðgerð á móti því að barn fari í aðgerð.

staðar. Það er alþekkt að þegar vísindamenn eru að rannsaka eitt eða annað þá vantar stundum gögn, en svo finnur einhver annar gögnin, eða einn hefur aðgang að þeim og annar ekki.

sem varð fyrir þessum inngripum og er verulega ósátt við það og hefur beðið verulegan skaða í lífi sínu af þeim sökum. Þaðan kemur þrýstingurinn á að breyta þessu fyrirkomulagi og þess vegna er þessi lagabreyting lögð til hér.

Af lestri mínum á frumvarpinu að dæma fæ ég ekki betur séð en að það sé nákvæmlega þannig; að það séu sérfræðingar sem meti hvað séu nauðsynlegar aðgerðir, hverjar afleiðingar þeirra séu, á hvaða forsendum þær aðgerðir eru gerðar o.s.frv.

Þetta mál er lagt upp sem mikil réttarbót, tímamótamál sem færa á Ísland upp hinn svokallaða regnbogalista. Mig langar að velta upp spurningunni: Fyrir hvern og hverja er þetta mál réttindabót? Og fara stuttlega í gegnum tölurnar sem eru undirliggjandi.

séu 0,018% af fæddum börnum. Á Íslandi er það rétt innan við eitt barn á ári.

með því að bæta ýmsum fæðingarkvillum við skilgreininguna. Það verður þess valdandi að börn sem fæðast með kvilla sem þekktar læknisfræðilegar, nútímalegar leiðir geta leiðrétt, fá ekki að njóta þeirra lækninga fyrr en þau hafa þroska til að taka ákvörðun um slíkt sjálf. Er það réttarbót fyrir drenginn sem fæðist með of stutta þvagrás að þurfa að pissa sitjandi fram á unglingsaldur? Er það réttarbót fyrir drenginn þar sem eistun ganga ekki niður að ekki megi hjálpa honum sem barni? Er það réttarbót fyrir drenginn sem fæðist með klofið typpi að ekki megi laga það fyrr en drengurinn nær þeim þroska að geta tekið ákvörðunina sjálfur? Er réttarbót í því fólgin að drengur sem þjáist af vanvexti á typpi fái ekki notið lausna læknavísindanna? Virðulegi forseti. Svarið við þessari spurningu er auðvitað nei. Þetta eru bara örfáir kvillar af mörgum sem ekki fást lagfærðir á barnsaldri, verði þetta frumvarp að lögum, þrátt fyrir að enginn vafi leiki á því hvort um er að ræða stúlku eða dreng.

En við eigum ekki að útvíkka þetta með þeim hætti að börn sem fæðast með meðfædda kvilla sem nútímalæknavísindin þekkja og geta leyst

Talið er að intersex börn séu 0,018% af börnum sem fæðast, það samsvarar tæplega einu barni að meðaltali á ári á Íslandi, að börn sem fæðast með ódæmigerð kyneinkenni í víðum skilningi séu allt að 1,7%. Við megum ekki leyfa okkur að

muni það einmitt valda núningi, andstöðu og andúð gagnvart þessari lausn.

Svar ráðherrans er, með leyfi forseta: „Á Íslandi hafa á síðustu tíu árum fæðst þrjú börn með óræð kynfæri. Að auki hefur eitt barn verið ættleitt til landsins.“

af jafn miklum þunga og raunin er gegn því sérákvæði sem leyfir, þó eftir ítarlega skoðun og rökstuðning með töluverðum hindrunum, aðgerðir sem snúa að of stuttri þvagrás og vanvexti í typpi. í typpi. Í umsögn Amnesty International segir, með leyfi forseta: „Íslandsdeild Amnesty International harmar þó að í frumvarpinu hafi verið sett sérregla um að vægari skilyrði séu sett fyrir því að varanlegar breytingar séu gerðar á kyneinkennum barns sem fæðist með ódæmigerð kyneinkenni sem felast í of stuttri þvagrás eða vanvexti á typpi og hvetur til þess að sérreglan verði felld burt.“ Intersex Ísland segir um þetta, með leyfi forseta: „Intersex Ísland benti á í störfum nefndarinnar og áréttar hér að núverandi tillaga tekur tvo hópa af börnum með ódæmigerð [kyneinkenni] sérstaklega út fyrir þessa lagalegu vernd og lögfestir mismunun gegn þeim.“ Og leggur síðan til að þessi sérákvæði verði felld niður. Og áfram, með leyfi forseta, segir í umsögn Trans Íslands: Trans Ísland vill hins vegar benda á, eins og hefur áður komið fram, að lögin tryggja ekki öllum einstaklingum líkamlega friðhelgi. Lögin kveða á um að leyfilegt sé að framkvæma aðgerðir á einstaklingum með stutta þvagrás og lítið typpi, svo lengi sem taldar séu fram afleiðingar og ávinningur slíkra aðgerða. Trans Ísland telur ekki að ávinningur þeirra aðgerða sé réttlætanlegur

þá leggur Trans Ísland til að bráðabirgðarákvæði verði breytt á þann veg að nýr starfshópur sem endurmetur 11. grein verði skipaður strax, í stað þess að slíkt sé gert innan þriggja

að þessi sérregla verði felld úr gildi. Það er alveg með ólíkindum að sjá meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar taka undir þetta. Hérna eru tvö einkenni tilgreind sérstaklega, en þau eru auðvitað fleiri. Ég vil bara minna á það sem kemur fram í umsögn Intersex Íslands.

Bæði tók nefndin seint til starfa og einnig er ljóst að Covid-19 setti mikið strik í starf nefndarinnar. Fundir voru töluvert færri á vordögum og mun minni tími var til umræðu en hefði þurft til. Sem dæmi þá var engin umræða um „micro-penis” fyrr en á lokafundi nefndarinnar þegar læknir innan nefndarinnar bar það mál upp.“

Ég hefði talið skynsamlegt að taka þetta mál til frekari vinnslu því að sannarlega eru þarna atriði sem skynsamlegt að horfa til og finna lausn á. Við megum ekki falla í þá gryfju að útvíkka hópinn sem þarf þá að lifa með takmarkaðra aðgengi að nútímalæknaþjónustu en æskilegt væri

falla til óþæginda þegar fram í sækir. Ég vil sérstaklega ítreka það og gagnrýna að meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar virðist taka sérstaklega undir það að sérreglan verði tekin til endurskoðunar sem fyrst. Hafa ber í huga að sérreglan innifelur bara tvo fæðingarkvilla, en þeir eru auðvitað miklu fleiri sem væri skynsamlegt að fella þar undir og þá varanlega. En auðvitað má segja að þessi hluti umsagnar Intersex Íslands útskýri hvers vegna þeir eru ekki fleiri

Virðulegi forseti. Ég hef velt því fyrir mér meðan á þessari umræðu um kynrænt sjálfræði hefur staðið, til hvaða hóps Miðflokkurinn er að reyna að höfða. Ég átta mig alls ekki á því. Það var mjög merkilegt að sitja hér í þingsal fyrir fáum dögum síðan og sjá að Miðflokkurinn einn greiddi atkvæði gegn þessum mannréttindamálum sem aðrir hér í þingsal eru sammála um að séu mikilvæg skref fram á við.

með alls konar upphrópanir og orð sem hann reynir að merkja sér með einhverjum hætti. Ef þetta er ekki misheppnuð tækifærismennska hjá Miðflokknum þá veit ég ekki hvað.

Að þessu frumvarpi standa mannréttindasérfræðingar, landlæknir, Læknafélag Íslands, Intersex Ísland, Samtökin '78 og fleiri. Hvað hefur hann fyrir sér í því að þessir aðilar

skynsamlega og sanngjarna og góða, það þurfi alltaf að vera einhverjir aðrir hagsmunir undir sem tali til tiltekins hóps. Ég frábið mér slíkt.

forseta: „LÍ leggur áherslu á að ekki verði haggað við því ákvæði frumvarpsins að heimilt verði að breyta kyneinkennum barns varanlega þó að það sé undir 16 ára aldri, ef heilsufarslegar ástæður krefjast þess, enda fari fram ítarlegt mat á nauðsyn breytinganna og afleiðingum þeirra

Þar segir, með leyfi forseta: „Nefndarstarf var mun minna en það hefði þurft að vera. Bæði tók nefndin seint til starfa og einnig er ljóst að Covid-19 setti mikið strik í starf nefndarinnar. Fundir voru töluvert færri á vordögum og mun minni tími var til umræðu en hefði þurft til. Sem dæmi þá var engin umræða um „micro-penis“ fyrr en á lokafundi nefndarinnar þegar læknir innan nefndarinnar bar það mál upp. Sú umræða var ekki kynnt fyrir fundinn og því ljóst að enginn nefndarmaður var fyllilega undirbúinn undir þá umræðu.“ Þarna er verið að lýsa lokafundi nefndarinnar. Hvers lags vinnubrögð eru þetta? Þetta er grundvöllur lagasetningarinnar. Það er algerlega með ólíkindum að hér komi framsögumaður meiri hluta nefndarálitsins upp í pontu í andsvari og haldi því fram að hlutir séu vaxnir með allt öðrum hætti en þeir eru greinilega samkvæmt umsögn Intersex Íslands, sem var einmitt í þessu nefndarstarfi.

Þetta mál hefði líklega runnið hér í gegn með lítilli eða nánast engri umræðu, fyrir utan hugsanlega nokkrar stuttar ræður við atkvæðagreiðslu þar sem fólk hrósar sér af eigin góðmennsku,

Raunar virtust fæstir þingmenn átta sig á því um hvað þetta mál snerist enda er nafn frumvarpsins afskaplega villandi og ætlast til að við dæmum það aðallega og helst eingöngu út frá nafninu. Þetta mál snýst ekki um kynrænt sjálfræði. Það snýst um að hefta mjög möguleika á lækningum barna vegna tiltekinna meðfæddra kvilla. Það kemur skýrt fram í frumvarpinu og er margítrekað.

þetta sé byggt á öðrum skilgreiningum, þar með talið þeirri skilgreiningu að kyn sé fyrst og fremst félagslegt fyrirbæri. Það er ítrekað hér nokkrum sinnum að kyn sé félagslegt fyrirbæri en ekki líffræðilegt. Við höfum séð slíka umræðu víða erlendis,

Erlend læknarit, fræðirit lækna, hafa fjallað um sambærileg mál nema hvað þar er umræðan iðulega þrengri. Þar er verið að tala um miklu afmarkaðri hóp þar sem er jafnvel óljóst af hvoru kyninu barnið er. Það virðist engum hafi dottið í hug að fram kæmi þingmál eða að leitt yrði í lög að hinir ýmsu fæðingakvillar sem tengjast þvag- eða kynfærum yrðu settir í hóp með því sem kallað er intersex og reynt að koma í veg fyrir aðgerðir til að lækna þessa kvilla. Það er það langsótt að það er tiltölulega lítið um það fjallað, enda held ég að flestir læknar myndu nú telja slíkt varhugavert, svo ekki sé meira sagt. En í þeirri umfjöllun sem er að finna í mörgum fræðiritum lækna þar sem fjallað er um þennan afmarkaðri hóp þar sem er kannski aðeins meiri vafi á því hvort eigi að ráðast í aðgerðir, er víða varað við málflutningi eins og þessum sem hættulegum.

sem vara við því að gefið sé til kynna, ég tala nú ekki um lögfest, að ekki eigi að ráðast í lækningar á börnum fyrr en þau séu orðin nógu gömul til að taka ákvörðun um það sjálf, vegna þess að það geti haft skelfilegar, hörmulegar afleiðingar, segja þeir, sérfræðingarnir. Það geti haft hörmulegar afleiðingar ef börn fá ekki lækningu í tæka tíð á meðan hún skilar mestum árangri og er öruggust. Ég ítreka að hér er þó bara verið að tala um mjög afmörkuð tilvik en ekki það að koma í veg fyrir að börn með of stutta þvagrás fái lækningu. Ég held að engum hafi dottið það í hug að nokkuð stjórnvöld gætu lagt fram tillögu um slíkt þó að hér fái að hanga inni, a.m.k. um sinn, takmörkuð undanþága hvað það atriði varðar. En jafnvel þar sem allir þessir erlendu læknar í fræðiritum sínum fjalla um aðgerðir á börnum þar sem kyn er ekki alveg afgerandi mæla þeir í langflestum tilvikum með því að gripið sé inn í í tæka tíð. Og noti menn ekki tækifærið og komi í veg fyrir að börn fái slíkar lækningu hafi það hörmulegar afleiðingar á fullorðinsárum.

Þó kemur fram í lögum um réttindi sjúklinga að það sé ekki aðeins réttur foreldra að taka slíkar ákvarðanir, það sé skylda þeirra.

Þetta frumvarp er uppfullt af slíkum þversögnum. Allt byggist þetta á nýrri skilgreiningu á því sem kallað er í frumvarpinu ódæmigerð kyneinkenni. Það mega menn eiga að þeir viðurkenna það að þeir séu í pólitískum tilgangi að útvíkka skilgreininguna mjög verulega, í rauninni að hundraðfalda skilgreininguna á óljósum kyneinkennum eða intersex og setja þar með þarna undir undir í þessu frumvarpi alla meðfædda kvilla sem tengjast þvag- og kynfærum barna og taka sérstaklega út og hindra möguleikana á að veita lækningu í þeim tilvikum. Maður verður bara að gleðjast yfir því að menn séu ekki lengra komnir með það að koma í veg fyrir lækningu á kvillum því að þeir geta auðvitað verið ýmiss konar. Kannski dettur mönnum næst í hug að leggja bann við aðgerðum vegna ódæmigerðra andlitseinkenna eða ódæmigerðra sjóneinkenna eða einhvers annars, en hér eru þvag- og kynfærin sérstaklega tekin út fyrir. Þetta er, eins og getið er um í frumvarpinu sjálfu, ekki læknisfræðilegt mál og aðkoma lækna hefur verið mjög takmörkuð. Þó að menn reyni núna í rökstuðningi á lokasprettinum að halda því fram að læknar hafi komið að þessu

Svo er nú mjög áhugavert í því samhengi að líta til þess kafla sem læknarnir sem að þessu komu komu þó inn í frumvarpið, þar sem þeir eru að reyna að

og fyrir vikið, vegna plástursins, getur drengurinn og síðar karlmaðurinn lifað eðlilegu lífi, eignast börn og farið á salernið án þess að það sé verulegt vandamál.

þurfa barnið og foreldrar þess að bíða og ganga í gegnum það að hitta einhverjar nefndir og ráðgjafa sem í einhverjum tilvikum munu reyna að útskýra að það sé best að sleppa þessu, því að hverjir eru kallaðir til ráðgjafar

Þetta er auðvitað slík öfgahyggja að maður hefði ekki trúað að svona mál myndi birtast hér á landi. Við getum rétt ímyndað okkur ef stjórnvöld í einhverju öðru landi væru að hindra lækningar á börnum t.d. af trúarástæðum, hvort menn yrðu ekki fljótir til hér að samþykkja fordæmingu í garð þeirra stjórnvalda sem slíkt gerðu. En hér er þetta lagt til á grundvelli einhvers konar nýtrúar og afleiðingin verður sú að færri börn fá lækningu. En foreldrar munu auðvitað alltaf gera hvað þeir geta til að vernda börnin sín

að íslenskir foreldrar þurfa að fara til útlanda til að fá lækningu fyrir barnið sitt við kvillum sem eru í mörgum tilvikum auðlæknanlegir, til að fá aðgerðir sem þangað til nú þóttu sjálfsagðar og hafa í mörgum tilvikum verið stundaðar áratugum saman og veitt fjölda fólks betra líf, Það komu fyrirsagnir í fjölmiðlum fyrir skömmu um að 6.000 manns á Íslandi, núlifandi Íslendingar, hefðu fæðst með það sem nú er kallað ódæmigerð kyneinkenni, En þetta fólk átti kost á lækningum sem börn þegar lækningin gat skilað sem mestum árangri, a.m.k. langflest af því átti kost á slíku, enda fætt eftir að vísindin höfðu þróast þannig að hægt var að bregðast við. En nú á þetta ekki að vera heimilt lengur. Svo er það hinn undarlegi rökstuðningur sem við höfum heyrt, síðast í umræðunni hér í dag, að ef eitthvað geti valdið fordómum megi ekki breyta því. Þetta eru ekki rök, herra forseti. Ef þetta væru rök þá ætti það sama við um t.d. húðvandamál. Ef einstaklingur þjáist af húðvandamálum sé það hluti af auðkenni hans, eins og talað er um í frumvarpinu varðandi meðfædda kvilla á þvag- eða kynfærum, þá sé það hlutur sem merki barnið, marki það og skilgreini hvers konar einstaklingur það er. Þá mætti væntanlega ekki lækna þessi húðvandamál vegna þess að þau væru hluti af auðkenni barnsins og það gæti mætt fordómum. En hér er verið að senda börn með kvilla á afmörkuðu sviði út í lífið nánast sem tákn um — ekki nánast, það kemur nú bara fram hér: Tákn um fjölbreytileika og til að berjast gegn staðalmyndum þannig að þessi börn sem eru svo ólánsöm að fæðast með ákveðna kvilla eru gerð að einhvers konar leiksoppum í baráttu gegn staðalímyndum. Nú ítreka ég bara það sem ég nefndi áðan, það er eins gott að menn séu ekki lengra komnir í þessu og farnir að færa þetta yfir á önnur vandamál: Skarð í vör, húðvandamál eða hvern þann kvilla sem getur verið meðfæddur. Þetta mál byggist ekki á lækningum eins og viðurkennt er hér. Það byggist ekki á rökum. Það byggist ekki á vísindum. Það byggist á einhverri nýmóðins öfgahyggju sem felur í sér afturhvarf til fortíðar,

Nú liggur það fyrir að Læknafélag Íslands styður þetta frumvarp, landlæknir styður þetta frumvarp, barnalæknar, sérfræðingar Landspítalans styðja þetta frumvarp, barnaskurðlæknar Landspítalans styðja þetta frumvarp. Því er spurning mín til hv. þingmanns: Telur hann að allir þessir læknar sem ég hef hér tilgreint hafi látið blekkjast til stuðnings við þetta frumvarp, eða telur eða telur hann að þeir hafi vísvitandi gengið gegn öllum sínum starfsreglum, starfsheiðri, Hippókratesareiðnum til að þóknast þá hverjum, í þessari meingerð læknasamfélagsins gagnvart börnum?

skjól læknisfræðinnar þrátt fyrir að hafa ekki unnið þetta mál út frá læknisfræði og gert mjög lítið með

að ekki sé hvikað frá þeim þó takmörkuðu undantekningum sem enn eru til staðar, undantekningunum sem meiri hluti nefndarinnar undir forystu hv. þingmanns leggur til að verði skoðaðar sérstaklega og flýtt endurmati á hvort eigi að heimila yfir höfuð. Læknarnir meta það sem svo að það besta sem þeir geti gert í stöðunni sé að draga þó alla vega línu í sandinn

að aðgangur verði áfram veittur að tilteknum læknum. En þeir styðja ekki ákvæði sem hindra lækningar barna. Ekki einn læknir hefur haldið því fram að það sé réttlætanlegt að setja hindranir gagnvart lækningum barna þegar foreldrar telja það þeim fyrir bestu,

Virðulegur forseti. Ég vil þakka fyrir tækifærið til að fá að ræða þessi mál hér á Alþingi í aðdraganda jóla. Tíðindi af bóluefni gegn Covid-19 veirunni berast ört og er ekki ofsagt að fréttirnar berist á hverri klukkustund. Hér er um að ræða vöru sem er meiri eftirspurn eftir en nokkurri vöru á nokkrum tíma í sögunni, þ.e. bóluefni gegn Covid-19 sem hvert einasta mannsbarn horfir til og bíður eftir með eftirvæntingu. Það er mikil óþreyja sem ríkir um það hvenær bólusetningar geti hafist, sem er eðlilegt. Það er í raun magnað hversu hratt þróun bóluefnis gegn Covid-19 hefur gengið og nú er það staðreynd að á Íslandi munum við geta hafið bólusetningu hér á landi um áramót. Við þurfum þó að vera viðbúin því að bóluefni berist til landsins í einhverjum skömmtum og að bólusetning eigi sér stað í skrefum á næsta ári. Eftirfarandi eru staðreyndir um stöðu samninga við bóluefnaframleiðendur og framkvæmd bólusetningar. Evrópusambandið hefur gert samning við sex lyfjafyrirtæki sem hafa unnið að þróun bóluefnis. Af þessum sex eru tvö fyrirtæki komin lengst sem eru þau AstraZeneca og Pfizer. Það þýðir að þau hafa lokið þriðja fasa rannsókna og samningur er undirritaður við Ísland um afhendingu bóluefnis og umfang samningsins. Þriðja fyrirtækið, Moderna, hefur lokið þessum þriðja fasa rannsókna og er búist við að samningur við það fyrirtæki verði undirritaður fyrir áramót. Ekkert bóluefni hefur enn fengið markaðsleyfi í Evrópu en það er búist við að markaðsleyfi fyrir Pfizer verði gefið út fyrir jól. Gera má ráð fyrir að markaðsleyfi verði gefið út fyrir Moderna fljótlega eftir áramót og fyrir AstraZeneca í síðasta lagi í febrúar. Íslendingar, líkt og Norðmenn, hafa samið við Svía sem annast milligöngu um afhendingu bóluefna hingað til landsins. Það er því tryggt að við fáum bóluefni í sama hlutfalli og önnur lönd í Evrópu. Það liggur fyrir. Strax eftir jól er fyrirhugað að hefja bólusetningar hjá framlínustarfsmönnum í heilbrigðisþjónustunni, sem eru rúmlega 1.000 manns. Jafnframt verður þá hafin bólusetning hjá íbúum á hjúkrunarheimilum og öldrunarstofnunum, sem eru 3.000–4.000 manns. Þegar næsta sending kemur í byrjun næsta árs verður haldið áfram með bólusetningu hjá elstu aldurshópunum. Afhendingaráætlun að því er varðar efni Pfizer liggur nú fyrir fyrir fyrsta ársfjórðung þar sem að meðaltali um 3.000 skammtar koma á viku frá 27. desember og út mars. Þetta eru aðeins breytilegar tölur; frá 2.800 og upp í ríflega 4.000 skammta á viku á fyrsta ársfjórðungi. Þetta liggur fyrir og skiptir máli varðandi skipulagninguna. Bóluefni frá AstraZeneca og Moderna mun að öllum líkindum verða tilbúið líka til afhendingar á fyrsta ársfjórðungi en samningar okkar við þessi fyrirtæki tryggja okkur bóluefni sem ætti að nægja til að bólusetja þann hluta þjóðarinnar sem er markhópur fyrir bólusetningar, þ.e. fólk fætt fyrir 2005. Miðað er við að minnst 70% af markhópnum þurfi að fá bólusetningu til að hjarðónæmi náist, sem er nauðsynlegt til að faraldurinn sé undir fullri stjórn. Skipulag bólusetningar hér á landi er í höndum sóttvarnalæknis en framkvæmdin er í höndum heilsugæslunnar um allt land og sjálf bólusetningin hér á landi mun ekki verða flöskuháls og heldur ekki dreifingin hér innan lands heldur verður hún framkvæmd jafn skjótt og bóluefnin berast. Á vegum sóttvarnalæknis er unnið að skipulagningu og samræmingu bólusetningar á landsvísu og það hefur verið gefin út áætlun um bólusetninguna. Þar koma fram upplýsingar um forgangsröðun við bólusetningu, um skipulag innköllunar einstaklinga í bólusetningu, um skráningu o.fl. Þá er nú þegar farið að setja inn upplýsingar um bólusetningu á vefsíðunni bólusetning.is, en gerð fræðsluefnis fyrir heilbrigðisstarfsfólk um bólusetningu er langt komin og nú þegar er fundað reglulega með umdæmis- og svæðislæknum allra heilbrigðisumdæmanna um skipulag bólusetningar. Engar alvarlegar aukaverkanir hafa komið fram við notkun bóluefnisins hingað til. Væg inflúensueinkenni og eymsli á stungustað eru algengustu einkennin en það er ástæða til að gæta varúðar hjá þeim sem hafa alvarlegt ofnæmi og þá hefur bóluefnið heldur ekki verið prófað á ófrískum konum, sem er rétt að halda til haga. Það er mikilvægt, virðulegi forseti, að Íslendingar hiki ekki við að láta bólusetja sig. Þótt þróun bóluefnis hafi gengið með methraða á heimsvísu og sögulega, þá verður ekki farið yfir nein öryggisstig í þróun þess. Ástæða þess að ferlið hefur gengið svo hratt sem raun ber vitni er að öll sú reynsla sem liggur fyrir við fyrri þróun bóluefna auk ríflegs fjármagns og samstöðu þjóða hefur verið lagt í framleiðsluna og áhersluna á að ná þessum árangri. Ef allt fer á besta veg má búast við því að við höfum bólusett þorra þjóðarinnar á fyrstu tveimur ársfjórðungum næsta árs og að við getum jafnframt þá jafnharðan farið að huga að afléttingum sem koma lífi landsmanna í eðlilegt horf og eðlilegra horf en nú er. Við erum, virðulegi forseti, að stíga inn í nýjan kafla í baráttunni við Covid-19. Það er full ástæða til að gleðjast yfir því og láta ekki slá okkur út af laginu þó að dagarnir séu misgóðir í fréttum vegna þess að fyrst og fremst er staðan sú að við erum komin inn í þennan nýja kafla bóluefnis og við höfum með samningum okkar tryggt okkur nægilegt magn bóluefna fyrir Ísland. Það er lykilatriði og bólusetningar munu hefjast fljótlega.

að við þingmenn fengjum betri upplýsingar um hvar þetta stendur, hvort þessar tafir verða eða ekki, og ef af töfunum verður, hvernig verði þá brugðist við þeim. Getur ekki verið,

Bretland er fyrir allnokkru síðan byrjað að bólusetja sitt fólk af fullum krafti með þessu Pfizer-bóluefni, en hér eru einhverjar hindranir í veginum og því eðlilegt að ráðherra upplýsi þingið um hverjar þær eru. Hvers vegna geta Bretar bólusett sitt fólk og hafa gert um nokkurt skeið en við ekki hér á Íslandi?

þar sem fram kom að ekki hefði vafist fyrir fyrirtækinu að framleiða bóluefni eða hafi sendingu verið seinkað. Það kom fram í tilkynningu frá Pfizer. Yfirlýsingin kemur að sögn fram vegna opinbers umtals og umræðna um að framleiðsla og dreifing bóluefnis Pfizer sé vandkvæðum bundin,

Það eru þær upplýsingar sem við fáum og fengum í morgun. Við höfum undirritað samkomulag um 170.000 skammta frá Pfizer og það þýðir í raun og veru bóluefni fyrir 85.000 manns, og það heldur. Sú lýsing sem ég gaf áðan á dreifingaráætluninni á fyrsta ársfjórðungi er samkvæmt nýjustu upplýsingum, frá því í morgun. Og þannig mun það verða, að við munum smám saman fá upplýsingar um afhendingaráætlanir.

við höfum farið bestu leiðina við það að tryggja okkur bóluefni og ítreka spurninguna: Hver er munurinn á Íslandi og Bretlandi til að mynda hvað þetta varðar? Hvar liggja tafirnar hér? Má ætla að þessi tíðindi um að framleiðsla sé komin á fullan skrið hjá Pfizer í Evrópu þýði að ekki verði verulegar tafir á bólusetningu hér á Íslandi umfram það sem þegar er orðið? Það séu ekki viðbótar tafir verulegar miðað við fyrri áætlanir stjórnvalda.

Það gefur augaleið að ríki eins og Ísland hefði staðið með allt öðrum hætti ef við hefðum sjálf staðið andspænis þessum lyfjafyrirtækjum. Við viljum ekki setja öll eggin í sömu körfuna og þess vegna standa yfir viðræður við öll þessi fyrirtæki, sem er líka gríðarlega mikilvægt. Það er líka mikilvægt að halda því til haga að Lyfjastofnun Evrópu og leyfi þar er forsenda þess að við, sem erum hluti af EES, fáum leyfi íslensku lyfjastofnunarinnar.

ég held að menn verði að búast við því og það er ekkert furðulegt eða undarlegt við það þótt einhverjir hnökrar verði á afhendingu á þessu bóluefni, jafn víðtæk og sú dreifing er fyrirhuguð úti um allan heim. Menn mega ekki missa missa þróttinn þótt það gerist. En þess þá heldur er mikilvægt að væntingar manna séu hér á landi og annars staðar í heiminum í samræmi við eðlilegar eðlilegar sviðsmyndir sem upp geta komið. Mér heyrist að við stöndum nokkuð vel hvað þetta varðar og séum að fá einhver bóluefni. Ég hef aðallega tvær spurningar til hæstv. heilbrigðisráðherra.

Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra sérstaklega út í áform stjórnvalda. Það liggur fyrir t.d. að dánarhlutfall meðal yngra fólks er hverfandi á meðan það er hátt á meðal eldra fólks

Mig langar að fá svar við þessu vegna þess að ungt fólk hefur búið við mjög miklar takmarkanir sem eru líklega að marka t.d. menntun þeirra til frambúðar. Getur hæstv.

Við þurfum að sýna sama úthald og seiglu í þessu efni eins og við höfum gert hingað til í baráttunni við faraldurinn.

að ræða um samspil þessara ráðstafana, þ.e. að afléttingar séu í takt við það þegar viðkvæmustu hóparnir okkar hafa verið bólusettir. Ég held að það gefi augaleið. Við vinnum núna að áætlun um afléttingu í skólum og erum þá sérstaklega og fyrst og fremst að horfa á framhaldsskólastigið þar sem sá hópur, eins og margoft hefur verið bent á, hefur í stórum stíl setið uppi með það að geta ekki mætt í skólann. Það er alvarlegt út frá mjög mörgum sjónarmiðum, ekki bara að því er varðar þau mál sem eru rædd hér heldur líka bara virkni og stöðu og lýðheilsusjónarmiðum að svo mörgu öðru leyti.

núna. Landið allt er merkt rautt sem mönnum finnst hálf óskiljanlegt og það leiðir mig að seinni spurningu minni sem varðar sóttvarnaaðgerðirnar sem eru í gildi. Það virðist vera alls kyns misræmi

gætt sé að málefnalegum sjónarmiðum, meðalhófi og jafnræði við allar ákvarðanir. Ég veit að hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur verið að fjalla sérstaklega um þessi mál, sem er afar mikilvægt. Upplýsingar um samanburð á hættu á einstökum svæðum hafa legið fyrir og sóttvarnalæknir hefur gert grein fyrir því og eftir því sem ég best veit hefur það komið fram á heimasíðu embættis landlæknis. Að því er varðar forsendur ákvarðanatöku hef ég lagt mig fram um það að minnisblað sóttvarnalæknis til mín séu alltaf opinber gögn.

um dreifingu bóluefnis á nýju ári. Við í hv. velferðarnefnd höfum kallað eftir upplýsingum og auðvitað, eins og allur almenningur, fylgst með umfjöllun í fjölmiðlum um skammta og hvernig framkvæmdin er. Þar er hægt að hrósa stjórnvöldum og fyrirsvarsmönnum heilsugæslu t.d., en Óskar Reykdalsson, forstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, kom brattur fram á völlinn og sagði bólusetningu allra sem vildu ekki verða mikið vandamál. hann skipulagið þannig að ef bólusett yrði í tíu klukkustundir á dag væri hægt að bólusetja 10.000 manns í einum skóla á hverjum degi. Ég vil fagna þessu afdráttarleysi og hrósa heilbrigðisstarfsfólki. Gleðifregnir bárust svo á dögunum um að við værum búin að tryggja okkur 170.000 skammta af bóluefni, en vert er að benda á að hvern einstakling þarf að bólusetja tvisvar. Því urðu það óneitanlega nokkur vonbrigði í gær að heyra að skammtarnir sem berast fyrsta fallið yrðu bara rétt um 10.000. Og nú í þessari umræðu,

og út mars. Samkvæmt yfirlýsingu heilbrigðisráðherra fáum við bóluefnið í gegnum Evrópusambandið. Hlýt ég því að spyrja hvernig hagsmunagæslu okkar sé háttað innan Evrópusambandsins þegar kemur að þessu bóluefni. Hvers vegna berast svona misvísandi skilaboð um framboð bóluefnis hér á landi?

Virðulegur forseti. Fyrst aðeins í sambandi við fjöldann, þá hefur gætt misskilnings í umræðunni varðandi samninginn við Pfizer. Þar liggur fyrir að við höfum tryggt okkur 170.000 skammta, þ.e. bóluefni fyrir 85.000 manns. Það liggur fyrir. Samningurinn snýst ekki um það hvenær efnið er afhent heldur magn efnisins. Það hefur ekki breyst. Það sem breytist síðan er það hversu hratt efnið kemur, og ekki bara til Íslands heldur til allra Evrópulanda.

Síðan tekur við áætlun þar sem afhendingarnar taka mið af íbúafjöldanum í hverju landi og var í raun og veru bara verið að ganga frá því í morgun. Samtals tryggja samningar við þrjá framleiðendur — þar sem við erum að tala um Pfizer, AstraZeneca og Jansen, þeir samningar eru á lokastigi — bóluefnaskammta fyrir alla landsmenn. Þannig að við erum í raun og veru í viðræðum eða búin að ljúka samningum umfram það sem við þurfum í raun. Það sem er óvissa um og mun verða óvissa um áfram er það hversu hratt og í hversu stórum skömmtum efnið kemur til landsins. Hagsmuna Íslands er mjög vel gætt. Við erum við borðið ásamt Norðmönnum og höfum verið líka í tvíhliða samskiptum við Svía. Við höfum talið það mikilvægt og það hefur gefist okkur vel til þess að tryggja að hagsmunir okkar séu jafn vel varðir og hvers og eins ríkis í Evrópusambandinu. Þannig líta þessi gögn út í dag og með þeim hætti höfum við gætt hagsmuna Íslands eins vel og við getum í þessu mikilvæga máli.

hæstv. ráðherra um að við sitjum við sama borð er eitthvert annað ríki að tala máli okkar þarna úti, sem ég tel vera miður, enda erum við sjálfstætt, fullvalda ríki.

Heilsugæslunni hefur vaxið ásmegin svo eftir því er tekið á þessu kjörtímabili og ekki síst undir hans forystu. Það sem Óskar lagði mikla áherslu á var að hann væri með verkfæri fyrir mjög fjölbreyttar tegundir sviðsmynda, þ.e. að efnin kæmu mjög hratt og þau kæmu á mismunandi hraða og það myndi aldrei slá heilsugæsluna út af laginu. Það er mikilvægt. Varðandi tengslin við Svíþjóð þá veit hv. þingmaður að við þurfum að vera með pro forma millilið gagnvart Evrópusambandinu. Það er þannig. Í þessu tilviki er það Svíþjóð.

Það er náttúrlega ótrúlegt þegar horft er til þess að núna, um 11 mánuðum eftir að byrjað var að reyna að finna leiðina að lausn vandans með bóluefni, skulum við vera komin á þann stað að þrír til fjórir aðilar séu í rauninni á lokametrunum að

ráðuneytinu og hæstv. ráðherra sérstaklega fyrir það. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Það sem mig langar hins vegar að spyrja hæstv. ráðherra er hvort ráðherrann eða ráðuneytið hafi upplýsingar um hvernig gangi hjá hinum aðilunum, hvort framleiðsluferli hjá þeim, þá kannski sérstaklega AstraZeneca,

Það er rétt sem kemur fram í máli hv. þingmanns að þarna er að mörgu leyti um að ræða hefðbundnari nálgun. Við undirrituðum samninga við AstraZeneca 15. október

Þær bíða nú staðfestingar Evrópsku lyfjastofnunarinnar og á grundvelli þess sækir AstraZeneca síðan um markaðsleyfi. Vonir standa til þess að leyfið verði gefið út í janúar, febrúar, eins og ég gat um áðan.

að við getum sagt sem mest um þessa hluti. Við höfum búið við þá gæfu, Íslendingar, að hafa afskaplega góð sóttvarnayfirvöld — og er ég þá sjálf undanskilin vegna þess að ekki færi vel á því að ég væri að sproksetja sjálfa mig hér. En ég er að tala um að forysta sóttvarnalæknis hefur verið mjög farsæl, farsæl, þ.e. hann hefur verið með skynsamlega og góða ráðgjöf. Stundum hefur verið ágreiningur um það, eða eiginlega alltaf, en samt sem áður hefur það verið þannig að Ísland er á mjög góðum stað.

og geta tekið við upplýsingum með opnum huga. Þannig verður þetta áfram, við verðum áfram að vera mjög sveigjanleg í því hvernig við bregðumst við. En við þurfum kannski fyrst og fremst að gæta þess að

Forseti. Úthaldið og seiglan sem við höfum sýnt á Íslandi í þessum faraldri byggir rosalega mikið á því að upplýsingarnar skiluðu sér til landsmanna.

til að við höfum þær forsendur sem þarf. En ég er sannarlega talskona þess að við gerum það. Það skiptir mjög máli í þessum efnum að fyrirsjáanleikinn sé þó eins mikill og nokkur kostur er miðað við alla þá óvissuþætti sem við sitjum uppi með.

Ég hrósa ríkisstjórninni og heilbrigðisráðherra sérstaklega fyrir að hafa haldið vel á málum. Það var gott að heyra ráðherra nefna það áðan að búið væri að gera áætlun sem tekur yfir dreifingu og samræmingu og verið væri að þjálfa starfsfólkið. Þetta var mjög sannfærandi og gott að heyra. Einnig það sem fleiri hafa nefnt, að við séum í samningaviðræðum við fleiri en eitt og fleiri en tvö fyrirtæki. Það er mikilvægt.

lifandi upplýsingar um það hversu hratt bólusetningunni vindur fram, að við ættum að geta séð það frá degi til dags hversu hratt henni vindur fram. Að því er varðar spurningu hv. þingmanns um

við höldum síðan áfram þeim samskiptum sem við erum í alþjóðlega varðandi gagnkvæmar viðurkenningar á vottorðum. Það er allt í gangi og ég vænti þess að við höldum áfram að ná árangri í því, bæði að því er varðar upplýsingar um að maður sé ekki með smit innan 72 tíma, sem hefur stundum verið rætt að geti gilt sem fyrri skimun á landamærum, og þá komi sú síðari. Það er ein leið. Við erum að skoða með Eistum

þess að eftir því sem bólusetningum og þessum árangri vindur fram meðal þjóða auki það líka opnun og samskipti milli þjóða og verði til þess að takmarkanir á landamærum verði líka endurmetnar. Þá er manni auðvitað mjög ofarlega í huga norrænt samstarf vegna þess hversu keimlík kerfin eru að mörgu leyti á annan hátt.

verið með gagnkvæmar viðurkenningar á milli ríkja á bólusetningum, sér í lagi á milli Norðurlandanna. Það er mikilvægt.

Það er þá með þeim hætti sem ég fór yfir hér í byrjun, í fyrsta lagi er það framlínufólkið okkar og í öðru lagi íbúar á hjúkrunarheimilum og öldrunarstofnunum. Það fólk verður í forgangi og við ættum að ná utan um þann hóp með fyrstu skömmtunum.

Hæstv. heilbrigðisráðherra þekkir það auðvitað manna og kvenna best að ekkert mál er mikilvægara fyrir íslenskt samfélag sem stendur en að bólusetning hefjist og hefjist sem fyrst. Næstmestu skiptir síðan vissan, fyrirsjáanleikinn um hvenær bólusetningin hefst, hversu margir skammtarnir verða og hvenær nægilega stór hluti þjóðar hefur fengið bólusetningu til að við getum farið að horfa fram á veginn.

Fréttir gærdagsins voru, held ég, okkur öllum mikil vonbrigði og kvíðavaldandi, að við séum að tala um langtum færri skammta en gert hafði verið ráð fyrir. Ég lít svo á að nú sé það hæstv. heilbrigðisráðherra að leiða samtalið við þjóðina, fólkið, fyrirtækin. Efnahagslífið allt verður að fá vissu í þessum efnum og vita hvert planið er. Við sjáum t.d. hvernig markaðir brugðust á sínum tíma við fréttum af bólusetningu,

gjaldþrotahrinu fyrirtækja og heimila. Við gætum verið að horfa upp á hryllilega mynd. Hver dagur af sóttvarnaaðgerðunum er okkur dýrkeyptur efnahagslega og félagslega, kostnaður sem er talinn í milljörðum. Spurning mín til hæstv. ráðherra er: (Forseti hringir.) Eru til sviðsmyndir um efnahagsleg áhrif þess

mínum og í framsögunni liggja fyrir samningar um að við eigum nægilega marga skammta fyrir Íslendinga og þá sem við þurfum að bólusetja. Í mínu máli hef ég alltaf haft ákveðinn fyrirvara vegna óvissunnar. Hún er eitthvað sem við verðum bara að horfast í augu við og höfum þurft að horfast í augu við allan tímann. Við erum smám saman að fá upplýsingar um með hvaða hætti efnin verða afhent til Íslands og við erum að fá á hreint fyrstu upplýsingar sem lúta að dreifingunni til Íslands frá einum framleiðanda af þessum sex sem við erum í samskiptum við. Ég segi, virðulegur forseti:

er óvinnandi vegur að gera áætlanir sem halda inn í svo mikið óvissutímabil. Hins vegar vitum við og getum fullyrt það með vissu árið 2021 verður árið þar sem sóttvarnaráðstafanir munu heyra sögunni til vegna þess að við munum ná utan um Covid-19 með bólusetningum.

að hafa þolinmæði gagnvart því. Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. heilbrigðisráðherra svörin. Hér er vitaskuld enginn að ætlast til töfralausna og minn flokkur hefur verið skýr um það að styðja við framgang allra þeirra mála sem geta losað okkur út úr þeirri skelfilegri stöðu sem þjóðin er í, engin krafa um töfralausnir. Krafan er hins vegar sú, og afdráttarlaust sú, að hæstv. ráðherra, og ríkisstjórnin, sé bæði skýr og raunhæf í svörum. Óvissan held ég að sé okkur jafnvel dýrari og verri en erfið svör. Það þarf skýr svör og þau eru því miður ekki hér. Hvað þýða 3.000 skammtar á viku fyrir efnahag þjóðar? Hvað þýðir það að upplýsingar um dreifingu liggi ekki nægilega vel fyrir?

Af því að hv. þingmaður er að hvetja mig til dáða að eiga samtal við þjóðina skal ég ekki víkjast undan því. Ég hef viljað gera það í þessum faraldri um leið og ég hef viljað leggja áherslu á að við

í sýnatöku. Það reynist hafa verið afar skynsamleg nálgun. Við erum að reyna eins og við getum að koma í veg fyrir að smit berist inn til landsins enda hefur fjöldi smita greinst við skimun á landamærum, bæði í fyrsta og annað skipti. Það er algerlega óraunhæft að tala um að loka landinu alveg og ég held að það hafi aldrei verið í alvöruumræðu. Við værum þá væntanlega að tala um að við vildum ekki fá börnin okkar heim sem væru í námi erlendis o.s.frv. Ísland er náttúrlega nútímaríki og við erum í miklum samskiptum milli landa. Við völdum þessa leið og ég held að hún hafi verið afar skynsamleg.

Það sem ég legg áherslu á í því efni er að allar upplýsingar séu uppi á borðinu. Það er síðan verkefni sóttvarnalæknis að forgangsraða hópum inn í bólusetningarnar eftir því sem efnin koma til landsins.

fljótvirkastar í þessum efnum, fljótvirkastar og öruggastar fyrir samfélagið. Það skiptir öllu máli. Ég vil svo svara hv. þingmanni sem spurði sérstaklega hvort fólk gæti valið um bóluefni. Svarið við því er líka nei,

stöðuskýrslu um þessi mál sem eru á fullri ferð. Öll samfélög bíða í ofvæni eftir því að fá upplýsingar um hvenær og hversu mikið efni kemur til viðkomandi lands.

Allur heimurinn vill fá allt efnið strax. Það er líka staðreynd. Og það er líka staðreynd sem skiptir máli í því samhengi að að iðnríki heims, sem eru í forystu efnahagslega og að því er varðar innviði, hvort sem er heilbrigðiskerfi, upplýsingar, lýðræðisuppbygging o.s.frv., hafa verið gagnrýnd af Sameinuðu þjóðunum þegar slík viðhorf verða ofan

Við erum partur af þeirri heildarmynd. Við höfum skyldur hvert gagnvart öðru en líka gagnvart samfélagi mannkynsins. Þannig er það. Við búum hér við sterka innviði, við búum við gott heilbrigðiskerfi, við búum við upplýsingar og fámennt og öflugt samfélag. En við búum líka yfir einstökum sveigjanleika, seiglu og úthaldi sem við höfum nýtt í baráttunni við Covid-19 hingað til og við munum nýta áfram á árinu 2021, sem verður árið þegar við náum undirtökum í baráttunni við faraldurinn.

Við umfjöllun nefndarinnar um málið kom fram að mikilvægt væri að tryggja að úrræðið næði sem best utan um flesta þeirra fjölbreyttu launa- og verktakasamninga sem íþróttafélög landsins hafa gert við þá sem sinna daglegu íþróttastarfi hjá félögunum. Nefndin leggur til breytingu sem er ætlað koma betur til móts við fjölbreyttar þarfir íþróttafélaganna. Lúta breytingarnar að því að færa launatengd gjöld undir gildissvið laganna. Samhliða því verði 70% hámark vegna verktakagreiðslna fellt brott og hámark greiðslna lækkað úr 500.000 kr. á mánuði fyrir hvern launamann eða verktaka niður í 400.000 kr. Telur nefndin að slík breyting hafi í för með sér óverulegan kostnaðarauka fyrir ríkissjóð. Með þeim breytingum sem lagðar eru til verður staða þeirra sem sinna íþróttastarfi, hvort sem er launamanna eða verktaka, jöfnuð. Íþróttafélögin muni eiga kost á því að fá greitt sama hlutfall kostnaðar óháð ráðningarformi. Ljóst er að margir þeirra íþróttamanna og þjálfara sem frumvarpinu er ætlað að ná til eru í hlutastörfum og ætti lækkunin því ekki að hafa áhrif á þann hóp starfsmanna. Nefndin telur að með því að færa launatengd gjöld undir gildissvið frumvarpsins og þrátt fyrir áðurnefnda lækkun hámarks muni úrræðið betur gagnast íþróttafélögum. Nefndin áréttar að með breytingum sem gerðar voru á frumvarpi til laga um atvinnuleysistryggingar á yfirstandandi þingi var launamönnum hjá félögum sem eiga hér heimili og verja hagnaði sínum einungis til almenningsheilla, og hafa það að einasta markmiði samkvæmt samþykktum sínum, auk annarra lögaðila sem reka óhagnaðardrifna atvinnustarfsemi gert mögulegt að sækja um hlutabætur. Þar undir falla íþróttafélög. Að framangreindu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu: 1. Á eftir 1. tölulið 3. gr. komi nýr töluliður, svohljóðandi:

Ég fagna því að stjórnarliðar í hv. velferðarnefnd hafi séð til sólar í þessu máli af því að þetta var auðvitað mjög brýnt. Þess vegna flutti ég um það breytingartillögu í þinginu að launatengdu gjöldin færu undir stuðninginn. Það er ekkert annað sem kemur til greina. Það er þannig í öðrum málum. Ég verð bara að fagna því að meiri hluti nefndarinnar hafi loksins séð ljósið og komið hingað með þessa breytingartillögu í stað þess að samþykkja þá sem borin var upp af þeirri sem hér stendur. En batnandi fólki er best að lifa og ég fagna því. Þetta er mjög mikilvægt mál, stuðningur við íþróttafélögin á þessum Covid-tímum þegar tekjufallið er algjört. En vegna eðlis starfsins sem þarna fer fram og eðlis þeirra samninga sem gerðir eru við þá sem iðka íþróttir annars vegar og þjálfa og aðstoða hins

til að mæta því mikilvæga starfi sem er unnið á vegum íþróttafélaganna í landinu, ungmennastarfsins. Ég hef reyndar ekki fengið skýringar á því hvað verður um önnur félög sem sinna ekki síður mikilvægu starfi í þessu samhengi,

Ég vona að það hafi tekist í gegnum aðrar leiðir að lenda líka lausnum fyrir það mikilvæga starf sem þar á sér stað. Það er mjög mikilvægt þegar við horfum til

Það er gæfa okkar að búa að svo öflugu starfi sem raun ber vitni

Árangur okkar á þeim vettvangi verður seint ofmetinn og við berum þær skyldur hér á Alþingi að standa vel að baki

verði þau betur undirbúin þegar flautað verður til leiks.